Forseti vill tilkynna að á fundi Íslandsdeildar NATO-þingsins sem haldinn var í gær, 7. desember, var Andrés Ingi Jónsson kosinn varaformaður. Á fundi Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins sem haldinn var í gær, 7. desember, var Ásthildur Lóa Þórsdóttir kosin varaformaður. Á fundi Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins sem haldinn var í gær, 7. desember, var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir kosin varaformaður. Þá var á fundi Íslandsdeildar Norðurlandaráðs sem haldinn var í gær, 7. desember, Oddný G. Harðardóttir kosin varaformaður.

að. Á það sér þá skýringu að um var að ræða einhvers konar tæknivillu í skráningu sem gerði það að verkum að skráningin var ekki nákvæm hér í morgun.

Sá sem hér stendur hélt sína jómfrúrræðu árið 2004 og fjallaði þá um

Ég vík að því á eftir að samviska okkar sem þingmanna og ráðherra hlýtur öll að vera undir í störfum okkar hér. En fyrst og fremst vil ég bara minna okkur öll á það hvað við erum lánsöm þjóð. Þegar ég lít í kringum mig, allt frá forseta til þeirra sem hér sitja, og ber það saman við það sem við þekkjum í ýmsum öðrum löndum, meira að segja innan okkar eigin evrópska svæðis, þá held ég að við eigum að þakka fyrir það að hér er flest í betra standi en margar nágrannaþjóðir þurfa að sætta sig við. Ég held að við þurfum að horfa á það líka að það er óvenjumikil gæfa sem hvílir yfir okkur þegar við horfum til hversu auðug við erum. Það eru fiskimiðin gjöfulu, það er græna orkan sem allir vilja nýta,

Hún hefur verið í myndun frá því að kosningar voru í Þýskalandi, eða daginn eftir að okkar kosningar fóru fram hér. Það var svolítið öðruvísi staðið að þeirri myndun; strax þremur vikum eftir kosningar var þýska þjóðin upplýst um það

ríkisstjórnarmyndunin hér tók. Það er svolítið gaman að fylgjast með þessari nýju frjálslyndu miðjustjórn í Þýskalandi sem leggur mjög mikla áherslu á og er mjög framsækin í loftslagsmálum. Hún er ábyrg í efnahagsmálum. Það er jafnt kynjahlutfall í ríkisstjórninni. Hún setur heilbrigðismálin í algeran forgang, allt tímasett, mælanleg markmið sem fylgja þarna, og síðan leyfir hún sér meira að segja að setja svolítið umdeild frelsismál á dagskrá, hún þorir það.

ekki bara Þýskalands heldur Evrópu. Hún hefur verið svo sannarlega verið fyrirmynd margra, ekki síst kvenna um allan heim. Þó að ég hafi getað gagnrýnt hana í gegnum tíðina hefur hún þorað að standa með sannfæringu sinni. Hún hefur verið með faðminn opinn þegar tekið hefur verið á móti flóttafólki þrátt fyrir mikla gagnrýni innan eigin raða og frá hægri öfgamönnunum í Þýskalandi sem finnast innan flokka, bæði hennar flokks

Í þessu samhengi vil ég rifja upp uppákomu sem varð hér í sumar sem varð þess valdandi að einn stjórnarþingmaður, núverandi innanríkisráðherra, hæstv. ráðherra Jón Gunnarsson, lýsti því yfir að ef ekki hefði verið búið að fresta þingi í aðdraganda kosninga hefði hann, og eflaust fleiri, en í öllu falli hann, dregið til baka stuðning sinn við þessa ríkisstjórn.

Síðan gerist það á síðustu klukkustundum ráðherradóms hæstv. fyrrverandi umhverfisráðherra Guðmundar Inga Guðbrandssonar, að Drangajörðin er friðuð. Það sem ég vil beina hér til hæstv. forseta er að þegar mál sem tengjast gamla hálendisþjóðgarðinum og núverandi útvíkkuðum Vatnajökulsþjóðgarði koma til umræðu í þinginu þá beini hann því til fyrirsvarsmanna stjórnarinnar að þessi rúma reglugerðarheimild ráðherra til breytinga í þessa veru verði afnumin.

Ein meginforsenda sóknar í atvinnulífi landsbyggðarinnar er aðgengi að raforku og eftirspurnin þar hefur aldrei verið meiri. Þetta er merki um mikinn kraft í samfélaginu. En flutningskerfi raforkunnar er flöskuháls. Það er högg fyrir þjóðina að við upphaf langþráðrar loðnuvertíðar verði að skerða afhendingu á raforku til fiskimjölsverksmiðja og annarra stórnotenda vegna ónægar flutningsgetu orkunnar. Skerðingin hefur það í för með sér að sjávarútveginn er tilneyddur til að brenna jarðefnaeldsneyti fyrir framleiðslu sem hægt væri að knýja með grænni orku, notkun sem greinin metur að geti numið allt að 20 milljónum lítra á vertíðinni. Það skýtur skökku við að upp sé komin sú staða að þjóðhagslega mikilvægir innviðir eins og flutningskerfi raforku geti ekki þjónustað atvinnulífið vegna annmarka á kerfinu. Á sama tíma er sorglegt til þess að vita að árlega falli til ónýtt raforka sem samsvarar afkastagetu Kröfluvirkjunar. Við höfum látið tækifæri í nýtingu á sjálfbærum orkulindum fram hjá okkur fara og okkur hefur ekki tekist að einfalda reglur nægilega öllum til hagsbóta. Það má jafnframt vera ljóst að þetta gengur gegn stefnu Íslands í orku- og loftslagsmálum. Ég vil því hvetja hæstv. orku- og loftslagsmálaráðherra til dáða og ég veit að hann gengur hratt til verka. Ég hef fulla trú á því að við náum hér samstöðu um skynsamlega uppbyggingu mikilvægra innviða. Það er þjóðþrifamál, ekki bara fyrir aukinn hagvöxt og velsæld þjóðarinnar og ekki aðeins til þess að koma í veg fyrir að við köstum atvinnutækifærum á glæ vegna þess að innviðirnir geta ekki annað eftirspurn, heldur fyrir framtíð komandi kynslóða.

Ég held, herra forseti, að það hljóti að vera lágmarkskrafa til okkar þingmanna sem hér sitjum að fara rétt með mál þegar við förum af stað í umræðum sem þessari. En til þess að reyna að halda hinu rétta til haga haga þá, eins og komið hefur fram í fjölmiðlum í dag, var þessi friðlýsing ráðherrans ekki framkvæmd í skjóli nætur og alls ekki í óeiningu við þá sem eiga jörðina sem, eins og fram hefur komið, óskuðu sérstaklega eftir því við ráðherrann að hann færi í friðlýsingarferli

Og kannski felast tímamótin í þessari friðlýsingu í akkúrat því að þarna er í fyrsta sinn verið að virkja ákvæði náttúruverndarlaga um að friðlýsa svæði sem óbyggt víðerni.

þessum áhuga og þessum ríka vilja landeigenda Dranga á Ströndum til að vinna þá vinnu í rólegheitum og í fullu samráði og sátt við alla aðila. Svo því sé haldið til haga.

Það var ánægjulegt að heyra í nýjum þingmanni, hv. þm. Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, hérna rétt áðan að flytja svona góða jómfrúrræðu hér í þinginu og tala um framtíðina sem er framtíð unga fólksins, mælt af henni sjálfri.

En hvað gerðist svo þegar við fórum að ræða fjárlögin? Þá var tíminn nýttur í að tefja fyrir allri vinnu hér í þinginu. Þetta er í svipuðum farvegi og síðasta þing endaði og er okkur til vansa að hafa vinnubrögðin í þinginu eins og við höfum sýnt undanfarna daga. Ég vona að það lagist. þinghlé var mér ekki að skapi og ég held að það hafi verið fæstum að skapi, en ég notaði tækifærið til að sinna kjördæminu mínu og sinna því fólki sem þar er og ég held að þingmenn hefðu átt að taka það til sín og gera það líka. Það er mikið verk að vinna í kjördæmunum, sinna fólkinu og vera fulltrúi þess hér í þinginu og það mun ég gera.

Virðulegi forseti. Hjól atvinnulífsins eru farin að hreyfast og hagkerfið er að komast í gang. Eftirspurn hefur aukist og framleiðendur eru að bregðast við.

Í kjölfarið er komin upp sú staða sem kemur líklega mörgum að óvörum, þ.e. raforkuskortur. Það var ekki endilega ófyrirséð en fréttirnar komu þó mörgum á óvart. á óvart. Það er jákvætt að hjólin séu farin að hreyfast en undanfari alvarlegs orkuskorts er brýnt vandamál sem þarf að leysa. Það er ánægjulegt að sjá áherslur í stjórnarsáttmálanum um að tryggja sjálfbært Ísland með grænni orkuframleiðslu og grænum fjárfestingum. Ég tel að við séum öll að róa í sömu átt. Hér skiptir stóra myndin máli; að mæta orkuþörf heimilanna sem og atvinnulífsins. Þar notum við skynsemi og hagkvæmni þegar hvert skref er tekið. Vöndum okkur í umgengni við náttúruna. Fiskimjölsverksmiðjur hafa t.d. fengið þær fregnir frá Landsvirkjun að hún geti ekki veitt þeim hreina raforku nú í upphafi loðnuvertíðar. Þær neyðast því til að skipta yfir í óákjósanlegan orkugjafa eins og t.d. olíu. Slík staða er nokkuð sem við eigum ekki að þurfa að horfast í augu við sem íslensk þjóð með allar okkar endurnýjanlegu orkuauðlindir.

Hv. þm. Orri Páll Jóhannsson virðist að einhverju leyti hafa misskilið umræðu um þetta mál því að hv. þingmaður heldur því fram að það séu einhver tíðindi að forsvarsmenn þess félags sem fer með eignarhald þessarar jarðar hafi verið hlynntir friðuninni, friðlýsingunni. Sömu aðilar hafa beitt sér mjög gegn því að af þessum virkjunaráformum yrði vegna þess að það er engin frétt í því fólgin að eigendur jarðarinnar eða forsvarsmenn þessa félags sem á jörðina hafi fagnað ákvörðun ráðherrans. En er það gott fordæmi að félög geti keypt upp jarðir hér og þar á landinu og farið fram á það af ráðherra að hann, fram hjá Alþingi, friði svo stöku jarðir með miklum áhrifum á byggðarlögin í kring og jafnvel orkubúskap landsins? Það getur varla verið gott fordæmi. Og það getur ekki verið gott fordæmi fyrir Alþingi að ráðherra komist upp með svona framgöngu án þess að við tökum það formlega fyrir á þinginu,

alla fyrri áfanga hennar og framtíðarumræðu um rammaáætlun, því að þá skiptir hún engu máli lengur. Þá skiptir ekki máli hvað Alþingi ályktar. Ef Alþingi telur að rétt sé að nýta ákveðna virkjunarkosti þá geti ráðherra einfaldlega gripið þar inni í. Og þá væntanlega á hinn veginn líka.

Núna er ekki rétti tíminn fyrir ríkið til að hækka álögur og gjöld á fyrirtæki í landinu sem sum hver róa lífróður. Það gerir þessi ríkisstjórn hins vegar með hækkun áfengisgjalds. bitnar í ofanálag harðast á þeim atvinnugreinum sem mest finna fyrir sóttvarnaaðgerðum stjórnvalda. Hérna vantar einfaldlega allt samhengi milli veruleikans og aðgerða stjórnvalda. Og að hægri flokkur skuli við þessar aðstæður hækka áfengisgjald er með nokkrum ólíkindum. Fyrirtæki í veitingageiranum eru, að mér skilst, um 1.000 talsins. Staðirnir standa frammi fyrir því að þurfa að loka fyrr. Almenningur fær skilaboð um að fara varlega, sem skilar fleiri afbókunum en áður á veitingastöðum og það er auðvitað skiljanlegt. Desembervertíðin er ekki hin sama og við venjulegar aðstæður. Hæstv. heilbrigðisráðherra sagði, þegar hann framlengdi sóttvarnaaðgerðir um tvær vikur til viðbótar, að hann vildi með því tryggja vörnina í bili. Næst væri svo að vinna boltann og keyra af stað. En það er erfitt fyrir fyrirtæki að vinna boltann og keyra af stað þegar fyrirtæki eru að renna inn í þriðja ár sóttvarnaaðgerða og sakna úrræða frá stjórnvöldum. Þess í stað fá þau í jólaglaðning skattahækkun stjórnvalda. Þau búa líka við lítinn fyrirsjáanleika, minnisblöð eru kynnt á nokkurra vikna fresti og framtíðarhorfurnar, glugginn, eru aldrei meiri en sem því nemur. Að ganga um miðborg Reykjavíkur í dag segir sögu af því hver staðan er. Stólar standa uppi á borðum. Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði lýsa yfir áhyggjum og starfsemi þessara fyrirtækja hefur verið takmörkuð einna mest allt þetta tímabil.

Virðulegur forseti. Það var ekki fallegt að sjá myndefni á dögunum þar sem níðst var á hryssum þegar tekið var blóð úr þeim. Þetta var ekkert annað en óhugnanlegt dýraníð. Enn og aftur vakna upp spurningar á Íslandi um slælegt eftirlit. Matvælastofnun hefur sjálf í umsögn til þingsins vottað eigið eftirlit með þessum iðnaði og sagt að þar stangist ekkert á við lög. Myndbandið segir okkur aðra sögu. Í vikunni fengum við svo staðfestingu á því að það sem hingað til hefur verið kallað óverulegt brottkast í sjávarútvegsráðuneytinu reyndist í raun vera verulegt brottkast. Með því að nýta dróna hefur Fiskistofa fjölgað brottkastsmálum úr u.þ.b. tíu á ári að jafnaði í 120 það sem af er ári. Fiskistofa, sem oft hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir slælegt eftirlit, hefur með breyttum vinnubrögðum fært okkur aðra sýn á umgengni við sjávarauðlindina. Stundum standa eftirlitsstofnanir í lappirnar, til að mynda þegar Persónuvernd sló á fingur fyrrverandi sjávarútvegsráðherra sem reyndi að fela sig á bak við persónuverndarlög þegar upplýsa átti þingið um mikilvægt mál. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins hefur vakið máls á því að hann telji að stjórnvöld standi ekki með eftirlitsstofnunum. Þau orð voru nánast eins og fyrri partur í vel ortri vísu sem seðlabankastjóri botnaði stuttu síðar með þeim fleygu orðum að Íslandi væri að miklu leyti stýrt af sérhagsmunahópum. Ég nefni þetta hér vegna þess að ráðherrar í ríkisstjórninni hafa á stjórnmálaferli sínum talað gegn virku eftirliti og m.a. sagt galið að forgangsraða í þágu eftirlitsiðnaðarins eins og það var kallað. Það er mikið talað um að efla eftirlit í stjórnarsáttmálanum en það væri oflof og jafnvel háð að segja að það endurspeglaðist í fjárlagafrumvarpinu. Blóðmerar og brottkast færa okkur heim sanninn um að bit- og tannlausar eftirlitsstofnanir eru lítils virði. Ábyrgðin liggur hins vegar hjá þeim sem stjórna landinu.

Herra forseti. Ég vil nota hér tækifærið til að ávarpa þingheim og minna á þá erfiðu og snúnu stöðu sem Vestmannaeyingar búa við varðandi samgöngur. Vestmannaeyjar eru eina sveitarfélag landsins sem hefur enga tengingu við meginlandið og þarf því að reiða sig á samgöngur á sjó og lofti. Nú er staðan þannig að ekkert áætlunarflug er til Vestmannaeyja og svo hefur verið frá því í lok ágúst á þessu ári. Fram til loka ágúst á síðasta ári sinnti flugfélagið Ernir flugi til Vestmannaeyja á markaðslegum forsendum, en vegna fækkunar ferðamanna, m.a. vegna Covid, brustu þær forsendur. Icelandair hóf aftur flug í desember á síðasta ári með ríkisstuðningi til að byrja með, en eins og áður sagði hætti félagið sömuleiðis flugi í lok ágúst. Er þetta sérstaklega erfið staða fyrir íbúa Vestmannaeyja nú þar sem ferðir falla oft niður í Landeyjahöfn yfir vetrartímann og öryggi íbúa því minna. Það er óþolandi staða. Bitnar þetta ástand sérstaklega illa á viðkvæmum hópum; öldruðum, sjúklingum og börnum.

Í ár eru 75 ár frá því að flug hófst til Eyja. Það skýtur því skökku við að árið 2021 skuli samgöngur til Eyja enn vera skertar og manni verður ósjálfrátt hugsað til framsýni fólks fyrir 75 árum. Hvað myndi þetta fólk segja nú? Ég skora á hæstv. ráðherra samgöngumála að ganga rösklega til verks og tryggja íbúum Vestmannaeyja öryggi í samgöngum hið fyrsta. Það er ekki hægt að láta íbúa Vestmannaeyja búa við óöryggi sem þetta.

Og alltaf jafn kær“, segir í fallega jólalaginu, sem við þekkjum öll svo vel. En eru jólin öllum jafn kær?

Mér þykir miður að ég get ekki hjálpað þessu fólki, mér þykir það virkilega miður. En ríkisstjórnin hefur heitið því að hún ætli að gera sitthvað til þess að greiða götu og aðstoða t.d. almannatryggingaþega.

mjög mikið og gerði þeim jólin eins ánægjuleg og kostur var, gaf þeim kost á því að eiga gott að borða og jafnvel kaupa jólagjöf og láta börnin sín ekki fara í jólaköttinn. Það er núna á valdi þessarar ríkisstjórnar að halda áfram að taka utan um fólkið okkar. Við munum koma með breytingartillögur við fjárauka og við munum biðja um eingreiðslu til handa þessum fátækasta þjóðfélagshópi. Ég trúi ekki öðru en að ríkisstjórnin í allri sinni gæsku láti verða af því að hjálpa þessu fólki til að halda gleðileg jól.

Við fylgjum nýrri heilbrigðisstefnu sem markar heilbrigðiskerfið okkar á næstu árum. Við ætlum að auka aðgengi landsmanna að sérfræðiþjónustu með áherslu á greiðsluþátttöku sjúklinga og viðkvæma hópa. Við erum að halda áfram á þeirri vegferð sem hófst á síðasta kjörtímabili að efla geðheilbrigðisþjónustuna fyrir alla hópa samfélagsins, ekki síst börn og ungmenni, og við ætlum að leggja áherslu á geðheilbrigðisþjónustu í forvarnaskyni, ekki alltaf í viðbrögðum. Og áfram höldum við að reyna að efla geðheilsuteymin um land allt. Við höldum líka áfram á þeirri vegferð að þróa fjölbreyttari búsetu- og þjónustuleiðir þannig að eldra fólk geti búið heima eins lengi og það kýs að gera, með áherslu á mun fjölbreyttari úrræði heldur en verið hefur. Við ætlum líka að endurmeta almannatryggingakerfi eldri borgara. Við byrjum á því, og það er fyrsta skrefið, að tvöfalda frítekjumark atvinnutekna núna um næstu áramót.

En við vitum líka að kerfinu þarf að breyta þar sem við drögum úr þessum vondu tekjutengingum, við viljum gera það skilvirkara, gagnsærra og réttlátara. Við viljum líka standa áfram að húsnæðisöryggi og gera réttarstöðu leigjenda betri skil. Við viljum og ætlum líka að styðja við byggðaþróun og valfrelsi í búsetu þannig að störf hjá ríkinu verði ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. Í fjárlaganefnd fjöllum við um fyrstu fjárlög þessarar ríkisstjórnar sem eru með 170 milljarða kr. halla, en samt stöndum við áfram vörð um velferðina.

„Hálfmánarnir bakaðir og jólaundirbúningi lokið af minni hálfu“, skrifaði húsbóndi á höfuðborgarsvæðinu í færslu á samfélagsmiðli í morgun, vonandi í gríni. Stéttarfélagið VR vekur þessa dagana athygli okkar á þriðju vaktinni sem sinnt er launalaust og af miklum móð á langflestum heimilum allt árið um kring. Hún leggst ofan á hinar tvær; fyrstu vaktina, sem eru launuð störf utan heimilis, og varla þarf að segja frá því hér að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er sú mesta í heimi, og aðra vaktina; heimilisverkin, barnauppeldið, samskipti við nána ættingja, verkefni sem fjölskyldan sinnir daglega. Það liggur fyrir að konur á Íslandi sinna heimilisstörfum í níu klukkustundir á viku, karlar í sjö. Þar munar u.þ.b. tveimur. Barnauppeldi sinna konur í u.þ.b. tíu klukkustundir á viku, aðspurðar, karlar í tæpar átta.

Verkefni hennar eru vanmetin og jafnvel álitið sjálfsagt að konur sinni því frekar en karlar. Hún er margfalt þyngri fyrir konur en karla, a.m.k. í gagnkynhneigðum samböndum. Henni fylgir álag, hún tekur heilarými, sem hindrar atvinnuþátttöku, framgang í starfi og veldur streitu og álagi. Það er eftirtektarvert að aðspurðir segjast karlar sinna heimilisverkum í miklu meiri mæli en þeir gera í raun og konur segja að þær geri of mikið. Mig langar núna í þessum annasama mánuði til að minna þingheim á þriðju vaktina, hverjir sinna

Okkur nýjum þingmönnum var á dögunum úthlutað netfangi svo almennir borgarar og aðrir geti haft samband við okkur með sem skjótustum og einföldustum hætti. Ég hef sjálf oft um ævina átt í tölvupóstssamskiptum við þingmenn og hef þá sent póst á netföng eins og helgihrafn@althingi.is,

heil 53 stafbil, tölvupóstfang sem er lengra en meðaltölvupóstur. Þegar ég óskaði eftir að fá þessu breytt var mér tjáð að nýjar reglur frá einhverri nefnd í fjármálaráðuneytinu kveði á um að netföng þingmanna og starfsfólks þingsins skuli mynduð með þessum hætti héðan af. Það er mikilvægur þáttur í lýðræðinu að fulltrúar þjóðarinnar á þingi séu aðgengilegir. Þingmenn eru ekki starfsmenn stjórnsýslunnar sem starfa nafnlaust í hennar nafni og eiga ekki að þurfa að þola óþarfa ágang frá almenningi. Þingmenn eru ekki starfsmenn þingsins sem eiga einnig að njóta verndar í störfum sínum. Þingmenn eru fulltrúar almennings í löggjafarsamkundu þjóðarinnar. Af því leiðir að þingmenn eiga að vera eins aðgengilegir og kostur er að virtri lágmarkspersónuvernd, sem einnig er afar takmörkuð fyrir fólk í þessari stöðu. Reglan þjónar í ofanálag engum tilgangi og leysir vandamál sem er ekkert. Þetta er kannski lítill prófsteinn á sjálfstæði löggjafarsamkundu þjóðarinnar en prófsteinn engu að síður. Ég vil því biðla til forseta að beita sér fyrir því að Alþingi þurfi ekki að beygja sig undir óþarfa duttlunga stjórnsýslunnar sem í ofanálag stríða gegn þeim mikilvæga þætti lýðræðisins að fulltrúar þjóðarinnar á Alþingi séu almenningi eins aðgengilegir og kostur er. Virðulegi forseti. Það er ánægjulegt að í nýjum stjórnarsáttmála er ákveðið að sett verði markmið um hlutfall opinberra starfa sem unnin verða utan höfuðborgarsvæðisins og að störf hjá ríkinu verða ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. Markmið þessa er að styðja við byggðaþróun og valfrelsi í búsetu. Ég veit að margir fagna því enda mikil lífsgæði fólgin í því að búa í því byggðarlagi þar sem fólki líður best. Það er svo aftur hagur samfélagsins alls að hvert byggðarlag byggi fólk með ólíka þekkingu og færni. Það getur verið liður í að efla frjó og drífandi samfélög um allt land þannig að grónar atvinnugreinar geti dafnað við hlið nýrra starfa. Sérhæfð störf og opinber verkefni geta svo sannarlega dreifst um landið. Það er samt ekki sama hvernig við nálgumst skilgreiningu staðbundinna starfa. Það þarf algerlega að snúa hugsuninni við frá því sem lengst hefur tíðkast, byrja á því að skilgreina störf sem eru staðbundin í dreifbýlustu samfélögunum en ekki öfugt, störf þar sem hægt er að nota fjarvinnu til að efla og styrkja þjónustu sem eðlilegt er að dreifist um landið. Byrjum á að greina opinber störf sem krefjast viðveru starfsmanna á tilteknum stað án þess að þörf sé fyrir fullt starf. Þetta getur t.d. átt við afgreiðslu sýslumanns á Þórshöfn, hjúkrun á Borgarfirði eystra eða eðlisfræðikennslu í litlum framhaldsskóla. Þarna býður tæknin upp á ótal tækifæri til að skapa eftirsóknarverð störf þar sem staðbundin þjónusta væri hluti starfsins og þar með tryggð, og viðkomandi starfsmaður nýtir starfsaðstöðuna til að leysa fleiri verkefni. Ef rétt er á málum haldið geta sett markmið valdið straumhvörfum í rekstri opinberra verkefna og í byggðaþróun.

fólk sem býr við fátækt, fólk sem býr við sárafátækt og getur ekki gefið börnum sínum jólagjafir. Að fara í biðröð eftir mat eru þung og erfið skref, hvað þá með börn sér við hlið. Það eru örlög einstæðra foreldra og öryrkja. Annar hópur sem hefur það einstaklega erfitt eru einstaklingar sem eru einangraðir í sárafátækt, einangraðir á heimili sínu og enginn er að spá í hvernig sá hópur hefur

Við eigum að sjá til þess að allir hafi það gott en ekki bara fáir útvaldir. Ef rétt væri gefið þá væru bætur almannatrygginga

afhendingu á raforku til fyrirtækja vegna raforkuskorts og annmarka á flutningsgetu. Þarf það að koma okkur á óvart? Nei, virðulegi forseti. Þetta getur ekki komið á óvart. Það er staðreynd að raforkuöryggi víða um land er ábótavant. Flutningslínur eru mannvirki sem komin eru í mikla viðhaldsþörf. sem vantar hreinlega tengingu við meginstofnæðir landsins og búa við skert raforkuöryggi allt árið. Þetta ástand veldur óþægindum fyrir almenning og veldur því að atvinnutækifæri eru andvana fædd vegna skorts á öryggi raforku. Margur viðkvæmur búnaður þolir ekki rafmagnsleysi og ekki er hægt að sjá fyrir vinnutap. Fyrir sléttum tveimur árum gekk óveður yfir landið með tilheyrandi tjóni á flutningslínum raforku, bæði dreifikerfi og flutningskerfi Landsnets. Í kjölfarið fóru stjórnvöld af stað með samráðshópa um hvernig koma mætti í veg fyrir að slíkt tjón endurtæki sig og finna veikustu hlekkina í flutningskeðjunni. Hrundið var af stað átaksverkefni og ýmislegt bætt og endurnýjað. En þau landsvæði sem ekki búa við hringtengingu búa enn við sama óöryggið.

Það verður að athuga og hafa í huga í alvöru virkjunarkosti á Vestfjörðum ásamt því að flýta viðhaldi og nýbyggingum flutningskerfisins. Fyrst þá getum við treyst raforkuöryggi um allt land.

Okkur er ekki sagt það. Ég er búinn að biðja um það núna að fjárlaganefnd kalli eftir því frá ráðuneytinu, þeim sem koma og þeim sem hafa þegar komið, að upplýsa okkur um það hvað þetta þýðir, „innan ramma“. Við erum að samþykkja hérna fjárheimildir. Það er takkinn sem við ýtum á í lok umræðu um fjárlög, já eða nei um fjárheimildir sem við verðum að vita hverjar eru.

Herra forseti. Hér hafa þeir raðað sér í ræðustól, að mér sýnist helmingur þeirra stjórnarliða sem kvaddi sér hljóðs undir störfum þingsins og talað fyrir virkjunarstefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Einn þingmaðurinn gekk svo langt að segja að nú upplifðum við undanfara alvarlegs orkuskorts. Ég held að fólk þurfi aðeins að anda í kviðinn. Á Íslandi er framleidd meiri orka miðað við höfðatölu en í nokkru öðru landi, miklu meiri — miklu, miklu meiri. Það sem við erum að upplifa núna er bilun í vél í Búrfellsstöð. Við erum að upplifa of lélegt flutningskerfi vegna þess að ekki hefur náðst sátt innan innan stjórnarliðsins um uppbyggingu þess og við sjáum þetta birtast með því að fólk eða fyrirtæki sem fá afslátt af raforku með því að kaupa skerðanlega raforku lenda í skerðingu. Þó það nú væri. Það var díllinn sem þau skrifuðu upp á. Það er díllinn sem loðnuverksmiðjurnar fá hjá Landsvirkjun, fá raforkuna ódýrari gegn því að Landsvirkjun geti skrúfað fyrir hana ef þannig árar. Jú, svo skrúfaði Landsvirkjun líka fyrir rafmyntir og það mætti kannski bara verða varanlegt. Þetta er aðeins angi af virkjunaráróðrinum sem fór á fullt fyrir kosningar og var á fullri fart í tengslum við stjórnarmyndun og sér greinilega ekki fyrir endann Síðasta kjörtímabil sáum við rammaáætlun og hálendisþjóðgarðinn ofin saman í ógeðspakka sem varð til þess að bæði voru drepin, ekki af okkur í stjórnarandstöðunni heldur af stjórnarliðunum. Við sáum frumvarp um flutningskerfi raforku sem snerist um að taka skipulagsvaldið af sveitarfélögunum. Þegar stjórnarliðar áttuðu sig á þeim vanskapnaði var það líka drepið, af þeim, ekki okkur. Herra forseti. Flokkarnir sem bera ábyrgð á Kárahnjúkamistökunum eru í ríkisstjórn og eru greinilega enn við sama heygarðshornið.

fiskveiðar og fiskvinnsla hafa lengst af verið okkar mikilvægustu atvinnugreinar og haldið landinu í byggð. Síðustu ár hafa nýsköpun og tækniframfarir breytt greininni og aukið verðmætasköpun með nýjum verðmætum, vörum og afurðum úr slori, roði og fiskbeinum sem áður voru verðlítil og var fleygt í hafið aftur. En hvað er þá að? Hvers vegna ríkir ekki sátt um greinina? Hvers vegna ríkir langvarandi vantraust og ósætti þegar kemur að fiskveiðiauðlindinni okkar? Ég tel, forseti, að þetta séu helstu ástæðurnar: Kvótakerfið og úthlutun kvóta er lokað kerfi. Nýliðun er nánast ómöguleg og kvótinn erfist og helst innan fjölskyldna eða safnast á fárra hendur. Stórútgerðirnar mala gull, verða of valdamiklar í samfélaginu og teygja arma sína of víða í viðskiptalífinu með fjárfestingum utan greinarinnar. Ágætt yfirlit yfir þetta er í Stundinni sem kom út í nóvember síðastliðnum. Veiðigjöldin sem útgerðir greiða fyrir að fá að nýta þjóðarauðlindina eru allt of lág. Þjóðin fær ekki réttlátan hlut í arðinum eftirlit með umgengni um fiskveiðiauðlindina er of veikt. Heimildir Fiskistofu eru ekki nægar og lög óskýr og gölluð. Jafnræði skortir á milli þeirra sem treysta á fiskmarkaði til að kaupa fisk til vinnslu og hinna sem stunda bæði veiðar og vinnslu. Allt of lítill hluti afla sem veiddur er fer á fiskmarkaði og sjómenn sjá erlendar útgerðir selja afla sinn á hærra verði en þær íslensku. Svindl hefur verið upplýst víða þegar ísprósenta í körum er áætluð við hafnarvog og ósamræmi er á milli endurvigtunar afla í vinnslustöðvum og vigtunar á hafnarvog. Endurvigtunin sem er í höndum útgerðarinnar sjálfrar ræður niðurstöðu og þar með hlut og launum sjómanna. Þá er heimavigtun uppsjávarafla ónákvæm. Útgerðarmönnum er treyst fyrir því sjálfum að segja til um hve mikið af auðlindinni þeir nýta, hvort sem er með endurvigtun eða heimavigtun. Tækni sem nú þegar er um borð í bátum og skipum og á vinnslustöðvum og gefur nákvæmar upplýsingar um magn og þyngd afla er ekki nýtt til eftirlits. Brottkast er mikið. Eftirlitið hefur helst verið með smærri bátum en brottkastið er einnig mikið hjá þeim stóru þótt það sé ekki eins sýnilegt. Eftir að Fiskistofa fór að nýta dróna til eftirlits með brottkasti kemur í ljós að umfangið er mun meira en áður var talið. Kjarninn greindi frá þessu á dögunum. Ríkisstjórnin verður að standa í lappirnar og taka á þessum göllum. Allt umhverfið er stórum útgerðum í hag og þeim sem stunda bæði veiðar og vinnslu á kostnað annarra og Fiskistofa er fjársvelt. Ítrekað hefur verið bent á að of sterk yfirráð fárra aðila yfir fiskveiðiauðlindinni þýði meiri völd til þeirra í þjóðfélaginu en heilbrigt getur talist og staða þeirra sé of sterk gagnvart stjórnvöldum og fjölmiðlum, völd þeirra og áhrif geti orðið skaðleg og áhrif þeirra á ákvarðanir í stjórnkerfinu og á vettvangi stjórnmála geti unnið gegn almannahag. Forseti. Samþjöppun kemur í veg fyrir samkeppni og hamlar nauðsynlegri endurnýjun. Tilfærsla milli byggða getur skaðað sveitarfélög og tilfærsla milli útgerðarflokka getur leitt til þess að minni útgerðir fara halloka. Mikil samþjöppun hefur átt sér stað í sjávarútvegi hér á landi á undanförnum áratugum. Tíu stærstu útgerðirnar fara með meira en helming kvótans og 20 stærstu útgerðirnar ráða yfir meira en 70% kvótans. Ofan á þetta bætist svo eignarhald þessara útgerðarrisa í öðrum útgerðum. Stór útgerðarfyrirtæki hér á landi eru í raun rekin sameiginlega og hafa samráð við veiðar, vinnslu og sölu afurða. Auðlindarentan af fiskveiðiauðlindinni hefur runnið nær óskipt í vasa útgerðarmanna á Íslandi. Renta sem ætti að renna í ríkissjóð og sveitarsjóði og þaðan til allra barna og velferðarkerfisins rennur í vasa útgerðarmanna og þaðan beint til barna þeirra. Bölvun auðlindanna er þekkt hugtak í hagfræði. Spilling er böl sem getur oft verið fylgifiskur skjótfengins gróða sem miklar náttúruauðlindir geta skapað. Ísland býr yfir ríkulegum sjávarauðlindum og þessi bölvun vofir yfir okkur líkt og Namibíu og fleiri löndum ríkum af auðlindum. Mörg lönd í sömu stöðu glíma einmitt við þessa bölvun auðlindanna sem er spillingin. Hér á landi birtist hún helst í því að stórútgerðir ausa fé í stjórnmálamenn og ríkisstjórnarflokka til að reyna að tryggja sérhagsmunina auk þess sem þær halda úti dagblaði sem talar þeirra máli. Auðlindin hefur verið að safnast á fárra hendur og dæmi eru um óeðlileg völd stórútgerða í samfélaginu. Slíkt ástand er ekki almenningi í hag. Svæsið dæmi er aðför að einum okkar besta rannsóknarblaðamanni, Helga Seljan, þegar hann vann að fréttaskýringaþætti Kveiks um Samherjaskjölin. Samherji réðst að starfsheiðri fréttamannsins með áróðri sem fyrirtækið dreifði um netið. Fyrirtækið nýtti mikla fjármuni og sterka stöðu til að sýna okkur hinum að það borgi sig ekki að gagnrýna eigendur þess vegna þess að þeir hafi stöðu og efni á að þagga niður í okkur. Forseti. Þótt margt hafi tekist vel í sjávarútvegi hér á landi þá vantar enn nauðsynlegan þátt. Það vantar réttlæti og fullvissu um að samfélagið allt njóti nægilega góðs af auðlindanýtingunni. Auðlindanýting er sjálfbær til lengri tíma ef hún leiðir til jafnvægis milli þriggja þátta; umhverfisáhrifa, efnahagsáhrifa og samfélagsáhrifa. Við höfum nú þegar tekið tvö skref af þessum þremur við stjórn fiskveiða. Kvótakerfið var sett á af umhverfisástæðum, til að vernda nytjastofnana, og það var áhrifaríkt skref frá sjónarhóli umhverfisáhrifa. Það olli hins vegar misrétti milli kynslóða nýrra og eldri útgerðarmanna og hamlaði nýliðun. Nokkrum árum síðar var framsal kvóta heimilað af efnahagslegum ástæðum og það hefur leitt til hagræðingar í greininni. Sú aðgerð hefur hins vegar haft ákveðin neikvæð samfélagsleg áhrif. Við sölu kvóta er mögulegt að kippa í einni svipan stórum stoðum undan heilu byggðarlögunum eins og dæmin sanna. Fólkið í sjávarbyggðunum hefur borið kostnaðinn við hagræðinguna en ágóðinn hefur að mestu runnið til einkaaðila. Spurningin sem við stjórnmálamenn verðum að svara er þessi: Hvernig getum við náð öllum þremur hliðum sjálfbærrar þróunar við nýtingu sjávarauðlindarinnar? Við í Samfylkingunni – Jafnaðarmannaflokki Íslands höfum frá stofnun flokksins talað fyrir útboði á aflaheimildum. Sú aðgerð ein og sér færir samfélaginu réttlátari hlut í auðlindaarðinum og gerir nýliðun í greininni mögulega. Það hallar verulega á okkur, eigendur auðlindarinnar, og það mun ekki nást sátt um kerfið á meðan svo er. Til þess að ná sátt um hvernig veiðigjöld eru ákvörðuð og tryggja að auðlindinni sé ekki úthlutað á undirverði liggur beinast við að nota markaðinn til að ákveða verðið. Svigrúm innan kerfisins verður meira með tilboðsmörkuðum sem veitir best reknu fyrirtækjunum aukin tækifæri, hvort sem þau eru gömul eða ný. Í útfærslu útboðsleiðar er auðvelt að taka tillit til byggðasjónarmiða, koma í veg fyrir samþjöppun og virða sérstöðu minni útgerða. Mikilvægt er að stíga viðráðanleg skref í tíma og ef rétt er á málum haldið leiðréttir tilboðsleiðin óréttlætið sem felst í því að ávinningur af hagræðinu innan útgerðarinnar renni í vasa fárra en íbúar sjávarbyggða beri kostnaðinn. Mér finnst rétt að minna á, þegar talað er um útboð á kvóta, og þegar útgerðarmenn mótmæla þeirri aðgerð, að kvótaútboð á vegum einkaaðila í sjávarútvegi hefur verið heimilt hér á landi í áratugi. Kvótinn þar er seldur hæstbjóðanda og verðið er því miður himinhátt, oftast vel yfir virði þorskafla. Ástæðan er fyrst og fremst mikil eftirspurn og lítið framboð og verðið svokallað jarðarverð. Uppboðsgjaldið á þessum markaði rennur allt í vasa kvótaþega en ekki til þjóðarinnar. Ef við bætum við það framboð er líklegt að nýliðar og kvótalitlar útgerðir geti fengið kvótann á mun lægra og réttlátara verði en nú býðst og afraksturinn renni til þjóðarinnar. Með því að sveitarfélögin fái aukna hlutdeild í arðinum, t.d. í gegnum sóknaráætlun landshluta, gætum við styrkt stöðu þeirra til uppbyggingar með hugviti heimamanna. Útboð tryggir fullt verð fyrir sjávarauðlindina. Útgerðarmenn þyrftu þá ekki lengur að treysta á að stjórnmálamenn ákveði veiðigjald sem er þeim þóknanlegt. Þannig getum við náð nauðsynlegri sátt um sjávarútvegsmál. Fólkið í landinu fengi notið arðsins af auðlindinni til uppbyggingar í sveitarfélögunum og til almennrar velferðar. Það er réttlætismál að fólkið í landinu fái að njóta arðsins sem eign þess á fiskveiðiauðlindinni skapar og að þjóðin fái fullt verð fyrir veiðileyfi. Forseti. Frumvarpið sem ég mæli fyrir er ekki um útboð heldur það sem þarf að vera skýrt og bundið í lögum til að skilgreina tengda aðila og vinna gegn því að fénýting auðlindarinnar safnist á fárra hendur. Á þessu þarf að taka, hvort sem ákveðið verður að fara útboðsleið eða ekki. Óskýrleiki í skilgreiningum á tengdum aðilum í lögum um stjórn fiskveiða hefur orðið til þess að Fiskistofa hefur ekki treyst sér til að vinna eftir lögunum við eftirlit með því hvort einstakir aðilar fari með yfir 12% af úthlutuðum kvóta. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116, frá árinu 2006, þess efnis að nánar verði skilgreint í lögunum hvað felst í hugtökunum tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð.

Verkefnastjórninni var m.a. falið að bregðast við ábendingum í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar um eftirlit Fiskistofu er varðar samþjöppun aflaheimilda.

hennar. Frumvarpið sem við ræðum hér byggist að meginstofni til á þeim drögum sem birtust í samráðsgátt. Þó er vikið frá efni draganna að nokkru leyti, þar sem ósamræmis gætir á milli þeirra og niðurstaðna verkefnastjórnarinnar. Þá eru lagðar til breytingar til samræmis við fyrirvara minn við skýrslu verkefnastjórnarinnar. Í 13. gr. laga um stjórn fiskveiða er fjallað um hámarksaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra aðila. Frá því að reglur um hámarksaflahlutdeild voru fyrst lögfestar hefur orðið samþjöppun á aflahlutdeildum og fara nú tíu stærstu útgerðarfélög landsins með meira en helminginn eins og ég sagði áðan. Samhliða þeirri þróun hefur aðilum í sjávarútvegi fækkað ört. Útgerðir sem réðu yfir aflahlutdeildum voru 946 í upphafi fiskveiðiársins 2005–2006 en þeim hafði fækkað niður í 382 árið 2019. Ég fletti

eða óbeint meiri hluta hlutafjár eða stofnfjár í hinum aðilanum eða fari með meiri hluta atkvæðisréttar. Þannig getur einn aðili farið með hámark leyfilegrar aflahlutdeildar samkvæmt 1. mgr. 13. gr., sem er 12%

Ljóst er að slíkt eignarhald gengur gegn markmiðum laganna auk þess sem skilgreiningin er í ósamræmi við skilgreiningu raunverulegra eigenda samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka,

af fleirum. Ef ég man rétt var góð samstaða um þessi lög, sem samþykkt voru fyrir tveimur til þremur árum og ástæða til að líta til í þessu samhengi.

að meira en 25% hlut í lögaðilanum, ræður yfir meira en 25% atkvæðisréttar eða telst á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila. Sá munur sem er á skilgreiningu eignatengsla samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða, lögum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og lögum um raunverulega eigendur skýtur skökku við, enda getur aðili talist raunverulegur raunverulegur eigandi lögaðila án þess að teljast „tengdur aðili“ samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða. Í tillögum verkefnastjórnar um bætt eftirlit með fiskveiðiauðlindinni eru lagðar til breytingar á skilgreiningu laganna á hugtökunum „tengdir aðilar“ og „raunveruleg yfirráð“ þannig að hægt sé að ná fram skilvirkara eftirliti með reglum um hámarksaflahlutdeild. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um eftirlit Fiskistofu kemur fram að við framkvæmd laga um stjórn fiskveiða hafi komið í ljós erfiðleikar við að staðreyna að um tengda aðila væri að ræða þrátt fyrir vísbendingar um slík tengsl þar sem kveðið væri á um raunveruleg yfirráð. Lagði verkefnastjórnin til að skilgreining tengdra aðila yrði látin ná til hjóna, sambúðarfólks og barna þeirra og að ákveðin stjórnunarleg tengsl milli fyrirtækja leiddu til þess að fyrirtæki væru talin tengd, nema sýnt væri fram á hið gagnstæða. Að auki lagði verkefnastjórnin til að skilgreint yrði hvað fælist í raunverulegum yfirráðum og að kveðið yrði á um að aðilar sem réðu meira en 6% af aflahlutdeild eða 2,5% af krókaaflahlutdeild skyldu tilkynna til Fiskistofu áætlaðan samruna, kaup í félagi sem réði yfir aflahlutdeild eða kaup á hlutdeild. Samþykki Fiskistofu fyrir slíkri ráðstöfun væri forsenda samruna eða kaupa í félagi eða kaupa á hlutdeild og kæmi ráðstöfunin ekki til framkvæmda fyrr en Fiskistofa hefði samþykkt hana. Forseti. Við flutningsmenn frumvarpsins sem ég hér mæli fyrir leggjum til

einstaklingur eða lögaðili, á beint eða óbeint meiri hluta hlutafjár eða stofnfjár í hinum aðilanum eða fer með meiri hluta atkvæðisréttar. Lagt er til að miðað verði við að aðilar teljist tengdir fari annar aðilinn með a.m.k. 25% hlutafjár,

því að teljist aðili raunverulegur eigandi annars, teljist þeir „tengdir aðilar“ í skilningi laganna. Í öðru lagi er lagt til að til tengdra aðila teljist lögaðilar sem stjórnað er af sömu einstaklingum og hjón, sambúðarfólk, börn þeirra og fósturbörn auk lögaðila í þeirra eigu. Í þriðja lagi er lögð til ítarlegri skilgreining á því hvað felist í raunverulegum yfirráðum en kveðið er á um í gildandi lögum um stjórn fiskveiða. Er lagt til að með raunverulegum yfirráðum sé átt við rétt sem skapast með samningum eða einhverjum þeim hætti sem gerir aðila kleift að hafa afgerandi áhrif á félag, með eignarhaldi eða rétti til að nota eignir félags, allar eða að hluta, eða með rétti til að hafa afgerandi áhrif á samsetningu, atkvæðagreiðslu eða ákvarðanir stofnanafélags. Að lokum er kveðið á um málsmeðferð Fiskistofu þegar samanlögð aflaheimild einstakra aðila og tengdra aðila er yfir 6% af heildarverðmæti allra tegunda sem sæta takmörkunum á leyfilegum heildarafla. tilvikum, eins og áður segir, að tilkynna til Fiskistofu hverja þá ráðstöfun sem leiðir til hækkunar á aflahlutdeild áður en slík lögskipti koma til framkvæmda. Lagt er til að lögin öðlist gildi 1. júní 2022 en þeim aðilum sem fara umfram leyfilega aflahlutdeild samkvæmt frumvarpinu verði veittur frestur til loka fiskveiðiársins 2024–2025 þess að gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að aflahlutdeild rúmist innan lögbundinna marka. Forseti. Ég hef nú farið yfir efni frumvarpsins. En nú spyrja einhverjir hvers vegna ég og meðflutningsmenn á þessu frumvarpi teljum að líta eigi til laga um fjármálafyrirtæki og laga um raunverulega eigendur frekar en til samkeppnislaga eftir skilgreiningum á tengdum aðilum eða hefðbundinna viðmiða um dótturfyrirtæki. Það er vegna þess ef sjávarútvegsfyrirtæki tengist öðrum fyrirtækjum í greininni, þannig að skilgreiningin á raunverulegum eigendum fyrirtækja nái yfir þau tengsl eða að um skýr fjölskyldutengsl sé að ræða, eru aðstæður með þeim hætti að fjárhagslegir erfiðleikar eins fyrirtækis geta haft afleiðingar fyrir önnur og á samfélagið allt. Í tilfelli sjávarútvegsfyrirtækja sem fénýta auðlind þjóðarinnar þarf að gæta þess að slík tengsl hafi ekki neikvæð samfélagsleg áhrif. Frumvarpinu er ætlað að vinna gegn samþjöppun í sjávarútvegi og einnig að minnka fjárhagslega áhættu samfélagsins af því að aflaheimildir safnist á fárra hendur og að tengsl á milli raunverulegra eigenda fyrirtækja séu þannig að fall eins eða fjárhagslegir erfiðleikar hafi áhrif á stöðu annars. Auk þess er brýnt að skýra lagagreinarnar sem fyrst þannig að Fiskistofa geti uppfyllt lögboðið eftirlitshlutverk sitt. Upplýsingar um raunverulega eigendur eru opinberar þannig að það er aðgengilegt fyrir Fiskistofu að hafa eftirlit með því hverjir eru tengdir aðilar og hverjir ekki og auk þess eru þær upplýsingar aðgengilegar almenningi. Þannig getur almenningur fylgst með raunverulegum eigendum fyrirtækja sem fénýta auðlindir þjóðarinnar.

ég hygg að það sé ekki eina sambærilega nefndin sem hv. þingmaður hefur setið í á vegum stjórnvalda, af því að þetta hefur gengið nefnd úr nefnd á síðustu árum. Mig langar að spyrja út í einn lið samstarfsyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sem snýst um að skipa nefnd til að kortleggja áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi og tengdum greinum og meta þjóðhagslegan ávinning fiskveiðistjórnarkerfisins. Þarf mikið fleiri nefndir? Er ekki búið að skoða þetta frekar vel? Þarf ekki að taka pólitíska afstöðu hér í sal út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir? Ég held að ágreiningur á milli flokka sé nokkuð ljós.

og eftirlit á hafi úti. Þær eru um heimildir Fiskistofu til sekta o.s.frv. Þær eru um allt mögulegt sem ég held að við ættum að geta náð góðri sátt um í þessum sal

um auðlindir okkar leyfi ég mér að spyrja: Um hvað á að ná sátt og hver á að verða sáttur? Það er augljóst að þjóðin er ósátt, það sýna kannanir okkur.

Frú forseti. Stundum virkar þessi krafa um endalausa sátt eins og tafaleikur, þegar fólk er kannski ekki í alvöru að leita að einhverri endanlegri niðurstöðu heldur að ýta vandanum á undan sér þannig að lausnin geti fundist einhvern tíma seinna eða kannski bara aldrei. Mér dettur þetta í hug vegna þess sem kom fram í frekar þunnri skýrslu sem þinginu barst, að beiðni Hönnu Katrínar Friðriksson, um eignarhald 20 stærstu útgerða í íslensku atvinnulífi. Þar kom ekki allt fram sem hefði átt að koma fram en umfangið varð ljóst. Að útgerðarauðvaldið sé á síðustu árum búið að fjárfesta botnlaust í ótengdum greinum atvinnulífsins fær mann til að velta því fyrir sér hvort langtímaplanið nýti þau auðæfi sem fólk nær þarna út úr sameiginlegri auðlind okkar, gegn því að borga of lítið afgjald til þjóðarinnar, til að gera útgerðarauðvaldið óháð útgerð innan nokkurra ára.

áfram er ekki langt að bíða þess að þeir aðilar þurfi ekki lengur útgerðina til að hafa botnlausar tekjur. Þá má kannski fara að breyta kerfinu af því að þá verða hagsmunirnir ekki þeir sömu. hvort það að setja enn eina nefnd í stjórnarsáttmála sé mögulega hluti af þeim tafaleikjum sem þarf til að koma þessum auðæfum fyrir vind.

Stundina þar sem blaðamaðurinn tekur saman og greinir þessa anga sem fara frá útgerðarrisunum út í aðrar atvinnugreinar í landinu.

undir að auðsöfnun verði meiri á fárra hendur. Þó að það sé ekki nema bara þess vegna ættum við að skoða vel lagaumhverfið. Við þurfum ekki aðra nefnd til þess. Við getum gert svo margar góðar breytingar sem eru nú þegar vel rökstuddar og útskýrðar í skýrslum sem nefndir hafa skrifað. Það væri kannski gott ráð til nýs sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að lesa þær skýrslur og huga síðan að því hvað upp á vantar.

Einstaklingur getur ekki átt kvóta, farið yfir kvótaprósentuna í gegnum lögaðila eða í gegnum aðrar leiðir en sem einstaklingur.

Það er varlega áætlað að u.þ.b. 500 störf séu flutt út. Ég man ekki nákvæmlega hvort þetta eru 60.000 tonn af fiski sem flutt eru út á hverju ári, sem er náttúrlega gríðarlegt magn, og unnið á meginlandi Evrópu

og það kostar milljarð að byggja fyrirtækið upp þá færðu 80% stofnkostnað endurgreiddan eða 800 milljónir. Þetta er náttúrlega gríðarlegt samkeppnisforskot sem slík fyrirtæki hafa auk þess

var gríðarlega vel farið yfir þá hluti og skilað góðri skýrslu til þingsins og til nefndarinnar og ráðherra um þau mál, sem er mjög mikilvægt að við höldum áfram að ræða og þess vegna var ég ánægður að framsögumaður kom inn á þau mál.

Vissulega þarf að taka á því sem er að gerast í þeim málum en það er ódýrt að skella slíkri skuld á ríkisstjórn.

er bara langt í burtu frá því.. Ég held að það megi ýmislegt betur fara en að kalla eitthvað spillingu í atvinnulífinu og í sjómennsku og útgerð finnst mér langt gengið. Það er allt of langt gengið fyrir minn smekk.

Það er mjög mikilvægt að við ræðum það áfram. Samþjöppunin var mjög nauðsynleg á þessum tíma. Það var nánast öll útgerð í landinu um 1970–1980 á hausum

þau geti ekki farið í felur með neitt. Ég held að það væri góð leið að við ræddum í þinginu að fara með stærstu fyrirtækin inn í Kauphöllina til að auka upplýsingaflæði til okkar hinna. Þá værum við líka með minni áhyggjur af því hverjir ættu hvað vegna þess að það gætu allir keypt í þeim fyrirtækjum á frjálsum markaði. Mér finnst gott

Það er miklu betra fyrir útgerðir í landinu að þurfa að gefa eitthvað eftir af því sem við erum að deila um hér í þinginu heldur en að vera stöðugt á milli tannanna á okkur og fólkinu í landinu. Við þurfum

í staðinn fyrir að taka þetta aftast af rekstrarreikningum. Ég veit að það var ósk útgerðarinnar og það eru margir þeirrar skoðunar að það sé miklu auðveldara. Ég veit að það er auðveldara en það er ekki sýnilegt og fólkið í landinu vill fá sýnileg veiðigjöld, ekki árið eftir og ekki þremur árum seinna heldur daginn sem báturinn landar. Það er mjög auðvelt og það er einfaldasta kerfið.

fara á fiskmarkaði til að ná sér í hráefni til að vinna úr, því að of margar fiskvinnslustöðvar í okkar kjördæmi hafa þurft að hætta og loka vegna þess að þær hafa ekki ráðið við samkeppnina

sérstakt útflutningsgjald á þá sem seldu óunninn fisk úr landi. Finnst hv. þingmanni að við eigum að gera eitthvað slíkt? Eða

Þá væru fleiri fiskar á fiskmarkaðnum, það verður ekki þetta jaðarverð sem myndast þegar fáir fiskar eru til sölu á fiskmarkaðnum og það væri meiru úr að spila, en það þyrfti auðvitað að gæta þess að stórir erlendir aðilar eða íslenskir aðilar með fiskvinnslu erlendis ryksugi ekki upp allan fiskmarkaðinn.

Við þurfum að finna leiðir til þess að auðlindin okkar sé auðlindin okkar allra og við séum að vinna hana hérna heima og fólkið okkar fái tækifæri til að vinna hana, að hér verði virðisaukinn af fiskinum. Ég er bara í öllum málum þar, að virðisaukinn af því sem tilheyrir landinu, hvort sem það er rafmagn eða fiskur eða hvað það er, verði eftir hérna heima.

Hv. þingmaður talaði um í ræðu sinni að hann hefði nú ekki áhyggjur af spillingu og gæti einhvern veginn ekki séð það fyrir sér. Ég sagði heldur ekki að hún væri grasserandi hér. Ég benti hins vegar á að það eru dæmi um það út um allan heim að það vofir spillingarhætta yfir þjóðum sem eru ríkar af auðlindum og það eru mörg dæmi um það.

það bara hér, og ég held að það blasi við, að útgerðin mun aldrei láta hagsmunina, sérhagsmunina, frá sér átakalaust.

Þannig að við skulum tala um þetta af virðingu og ég held að við getum alveg náð áttum í þessu saman ef við gerum það.

Með mér á frumvarpinu er allur þingflokkur Flokks fólksins, sem er nú orðinn virkilega stór og kröftugur; Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Einnig eru með okkur tveir fulltrúar frá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, Jódís Skúladóttir og Orri Páll Jóhannsson. Ég þakka þessu góða fólki fyrir að styðja þetta góða og þarfa mál.

Ég legg það nú fram með örlítið breyttu sniði. Lög um velferð dýra hafa það að markmiði að stuðla að velferð þeirra,

þetta dýraníð — þau séu laus við vanlíðan, einnig að þau séu laus við ótta, þau séu laus við þjáningu, þau séu laus við sársauka, meiðsli eða sjúkdóma. Allt er þetta gert í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Enn fremur er það markmið laganna að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. Á Íslandi er stunduð blóðtaka úr fylfullum merum í því skyni að vinna úr blóðinu hormónið PMSG, sem selt er til líftæknifyrirtækja svo að framleiða megi frjósemislyf, aðallega fyrir svínarækt. Sem sagt, að við getum étið meira svínakjöt, framleitt meira svínakjöt með því að koma hormóni í gylturnar

að þroska folaldið sem hún gengur með. Nú eru 119 bændur á Íslandi með 5.383 blóðmerar og hefur blóðmerahald aukist til muna hér á landi að undanförnu. Blóðmerar eru látnar ganga með folöld eins oft og mögulegt er til að hámarka afköst hverrar merar, þar til hormónið finnst ekki lengur í blóði hennar, þá eru þær sennilega orðnar það gamlar og lúnar á öllu þessu að það er ekkert annað að gera en að slátra Folöldunum er eðli málsins samkvæmt að jafnaði slátrað líka. Á Íslandi sæta fylfullar merar mismiklu og misgrófu ofbeldi við blóðtöku þegar verið er að ná úr þeim hormóninu

Í myndinni er fjallað um blóðmerahald á Íslandi þar sem greinilega kemur í ljós sú illa meðferð, misþyrming og dýraníð sem hryssurnar þurfa að sæta við blóðtökuna. Í myndinni eru færð rök fyrir því að ætla megi að slíkt harðræði tíðkist almennt við blóðtökuna hér á landi. Hver skyldu nú rökin vera fyrir því að ætla megi að slíkt harðræði almennt sé viðhaft? Það er vegna þess að það þarf að gera það. Hér er um að ræða villt dýr, villtar hryssur, ótamdar hryssur.

Hvernig getur nokkur komið fram og sagt að það sé bara allt í lagi að gera þetta mannúðlega þegar vitað er að það þarf að binda upp hausinn á hryssunum, þvinga upp höfuðið á þeim til að ná í bláæðina á hálsinum til að dæla úr þeim þessum fimm lítrum af blóði sem er gert einu sinni í viku í átta vikur á ári hverju? Það er nöturlegt ef nokkrum manni detti það í hug að kalla það ekki að dýrinu líði illa, dýrið sé skelfingu lostið af hræðslu og ótta og vanlíðan, að hér sé verið að brjóta dýraverndarlöggjöfina blákalt fyrir framan alla sem sjá vilja. Þetta gengur það langt að Evrópuþingið hefur skorað á bæði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og aðildarríki þess að hætta innflutningi að hætta innflutningi og framleiðslu á PMSG-hormóni. Áskorun þingsins til aðildarríkja ESB er í raun einnig beint til Íslands. Við erum jú aðilar að EES-samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði. Ef framkvæmdastjórnin grípur til aðgerða til að framfylgja ályktun Evrópuþingsins, sem felur í sér bann við blóðmerahaldi í Evrópu, liggur ljóst fyrir að slíkt bann mun ná til Íslands á grundvelli EES-samningsins. Ísland er líklega eini framleiðandi PMSG í Evrópu. Af hverju segi ég líklega? Jú, vegna þess að í Þýskalandi hefur þessi blóðmeraiðnaður einnig verið iðkaður. Þar er ekkert bann við blóðmerahaldi en hins vegar

ég hef nú ekki sjálf heimsótt þýska bændur til að tékka á því og athuga það neitt betur, en samkvæmt upplýsingum dýravelferðarsamtaka sem ég hef verið í sambandi við þá hætti síðasti blóðmerabóndinn í Þýskalandi á síðastliðnu ári. Þannig að eftir stöndum við ein í Evrópu ef þetta reynist rétt. Það vekur í rauninni furðu að slík starfsemi sé látin viðgangast hér á landi og hún sé jafn gríðarleg sem raun ber vitni. Umfangið er með hreinum ólíkindum. Mig langar að geta þess í leiðinni að nú hefur fyrirtækið Ísteka sótt um að þrefalda umsvifin, sótt um að dæla 600.000 lítrum af blóði árlega úr þessum fylfullu merum. árlega úr þessum fylfullu merum. Ef maður reiknar þetta svona þokkalega og leggur saman tvo og tvo þá er ekki verið að tala um ríflega 5.000 merar til iðjunnar heldur 15.000. Svo margar þurfa þær að verða til að ná 600.000 lítrum af blóði. Fyrir hvað? Til þess að geta étið meira svínakjöt og til þess að einhverjir örfáir aðilar geti safnað auð með augun rauð. Mig langar að nefna það að Íslandsstofa sem hefur verið að eyða milljörðum á milljarða ofan á undangengnum árum til að kynna land okkar og þjóð á erlendri grundu, til að laða að erlenda ferðamenn og til að sýna fallega ásjónu landsins okkar, hefur á síðustu árum verið í sérstöku markaðsátaki til að kynna íslenska hestinn,

sem reiðhesturinn með góða geðslagið, sá sem færir fólk nær náttúrunni. Markmiðið með átakinu er að auka verðmætasköpun sem byggist á íslenska hestinum, styrkja ímynd hans í vitund fólks um heim allan og markaðssetja vörumerkið Horses of Iceland.

sem Íslandsstofa hefur ráðist í hefur skilað okkur alveg ótrúlega miklum og góðum og jákvæðum árangri. árangri. Núna þriðja árið í röð var slegið Íslandsmet í sölu á íslenska hestinum. Ég vil líka benda á það að þúsundir og aftur þúsundir íslenskra hestamanna hafa haft samband og styðja bann við blóðmerahaldi. Landssamband hestamanna, Landssamband tamningamanna

ef við reynum ekki að taka á þessu núna og sýnum ábyrgð og snúum af villunni sem við höfum verið í. Það virðist vera af öllum viðbrögðum úti í samfélaginu að fæstir hafi raunverulega gert sér í hugarlund hversu ósmekklegur og ógeðslegur þessi iðnaður er. Það er ljóst að gildandi réttur er langt frá því að vernda fylfullar merar gegn því ofbeldi og þeirri illu meðferð sem felst í blóðmerahaldi. Við flutningsmenn teljum enga spurningu og engan vafa leika á því að löggjafinn verður að grípa til aðgerða og það strax og banna þessa iðju með öllu.

barst okkur þingmönnum tilkynning frá Ísteka, líftæknifyrirtækinu, sem segist vera að rifta samningum við bændur vegna ólíðandi meðferðar hrossa.

þar sem hann er að reyna að beina þeim sem koma þarna að frá vettvangi. Það er í rauninni ástæða til að benda á það líka

Samningum við þá hefur því verið rift. Á árinu 2021 hefur líftæknifyrirtækið Ísteka átt í samstarfi við 119 bændur um blóðgjafir hryssa til lyfjaframleiðslu.“ við að þessi lyfjaframleiðsla er umtalað hormón til að auka svínakjötsrækt. — „Gerðir eru bæði viðskiptasamningar og sérstakir velferðarsamningar við þá alla. Blóðgjöf til lyfjaframleiðslu er eina búgreinin á Íslandi þar sem slíkir samningar eru regla. Reynslan sýnir að bændur vinna almennt samkvæmt þeim.

skilið svona, að senda þingheimi öllum þessi ósannindi? Það er ósatt að það séu dýralæknar sem í hverri viku taki blóð úr 5.300 merum. Það er ekki einu sinni til svo margir dýralæknir í landinu að geta fylgt því eftir. Þetta eru hrein og klár klár ósannindi. Ég lýsi furðu minni á því að standa hér sem kjörinn fulltrúi þjóðarinnar og vera að taka á móti svona pósti.

Ekki samkvæmt þessari löggjöf og þeirri heimild sem þetta dýraníð byggir

„En þrátt fyrir að regluverk um blóðgjafir sé strangt og eftirlit mjög mikið er ljóst að óviðeigandi frávik geta komið upp. Slíkt er ekki liðið af hálfu Ísteka og samningum við bændur er rift ef ekki er staðið við þá.“ Þetta minnir mig eiginlega á ópíóíðana. Þegar kemur upp sú staða að fyrirtæki sem framleiðir ópíóíða er fordæmt fyrir það að unga fólkið deyr unnvörpum úti um alla Evrópu og í Bandaríkjunum úti um allt af ofneyslu ópíóíða, hvað sagði þá lyfjafyrirtækið? Jú, við sem höfum fylgt öllum ströngustu reglum og við sem erum að vanda okkur ætlum að gera allt það besta og við ætlum að koma í veg fyrir að unga fólkið ánetjist þessu og við ætlum að gera allt, allt, allt og hætta að reyna að selja þetta öllum sem éta vilja, hvernig sem það fer með þá.

sem unnin er í nánu samstarfi við sérfræðinga á sviði búfjárhalds og dýravelferðar.“ — Þvílík froða, virðulegi forseti, með fullri virðingu.

Virðulegi forseti. Það er aðeins eitt sem hægt er að gera, það er að banna blóðmerahald með öllu og þeir bændur sem verða af framfærslu vegna þess þurfa að fá það bætt. það bætt. Það er okkar hér að beina þeim eitthvert annað en þangað sem Ísteka vill beina þeim, í áframhaldandi blóðmerahald.

Það vantar hins vegar að koma því til neytenda sem er allt önnur saga. Ég held ég hafi farið farið vítt og breitt yfir það sem mér liggur á hjarta. Ég vil bara þakka öllu því góða fólki og öllum þeim dýravinum sem hafa hvatt mig áfram, bæði erlendis og hérlendis. Mig langar til að nefna það að ég heyrði af fullorðnum manni í gær — og einhver sagði við mig, sem ég ætla ekki að nefna hér, að það eina sem væri ekki alveg 100% við hann væri að hann kysi Sjálfstæðisflokkinn. Ég var nú ekki alveg sammála að hann gæti ekki verið fullkominn fyrir það, ég kann mjög vel við við marga Sjálfstæðisflokksmenn, þótt ég hafi á tilfinningunni að það séu þeir sem ætli að verja dýraníð Ísteka. Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni, en kannski er það bara mín tilfinning. En þetta var fullorðinn maður sem sagði að hann áttaði sig ekki á því fyrr en hann var búinn að horfa á þessa andstyggðarmynd hann var tárvotur. Aldrei bjóst ég við því, sagði hann, að ég færi að gráta yfir þvílíku og öðru eins og aldrei bjóst ég við því að svona væri Ísland í dag, við bærum ekki meiri virðingu fyrir málleysingjum og þeim sem væru háðir okkur en svo að við létum viðgangast annað eins dýraníð.

sem gerðu lítið úr málinu á þeim tíma, enda þessi mynd ekki komin fram. Þeir gerðu ekki bara lítið úr málinu heldur létu í það skína að maður væri hálfgerður álfur út úr hól og hefði ekki hugmynd um hvað maður væri að tala. Ég bíð eftir að sjá umsagnirnar frá þeim núna. Ég kalla þetta metoo-bylgju íslensku hryssunnar og ég get ekki betur séð en að þjóðin sé mér sammála.

Sýnum úr hverju við erum gerð. Við erum dýravinir að upplagi og ég trúi ekki öðru en að það séu flestir þingmenn.

og lýsti þessu nokkuð hraustlega í mörgum atriðum. En áður en lengra er haldið vil ég bara taka fram að það sem við sáum í myndbandi frá erlendum dýraverndarsamtökum er með öllu ólíðandi hvað það varðar hvernig þarna er komið fram.

En mig langar að fá að vita það hjá hv. þingmanni hvort það sé þannig að flutningsmenn séu á þeirri skoðun að þetta sé viðgengin venja, það sem við sáum í myndbandinu frá þessum erlendu dýraverndarsamtökum, hvernig um hrossin var gengið og aðbúnaðurinn sem þeim var veittur í kringum þetta allt saman,

Hitt er svo algerlega ljóst að það er sama hvernig á það er litið, það er ekki hægt að gera þessa aðgerð fallega. Þannig að það er mismikil vanlíðan, ótti og sársauki sem skepnurnar ganga í gegnum. Hvort það er á mælikvarðanum rosalega mikill, pínu mikill eða bara smá, þá er það brot á íslenskum dýravelferðarlögum og algerlega óafsakanleg framkoma og meðferð á fylfullum hryssum.

mismikið þó auðvitað af því þeir eru með mismargar hryssur á sínum snærum. Þannig að það liggur fyrir. En um leið vil ég benda á að hér erum við hins vegar að fórna mun meiri hagsmunum fyrir minni. Við erum að fórna ásýnd okkar á erlendri grundu gagnvart hrossarækt og útflutningi á hrossum sem gefur okkur hins vegar á þessu ári um 2 milljarða kr.

Ég er einn af þeim sem er stoltur á þessu frumvarpi. Að níðast á einu dýri til þess að níðast á öðru dýri hlýtur að vera það ömurlegasta sem til er. Og ef við förum að hugsa út í hvers vegna er verið að níðast á einu dýri til að níðast á öðru dýri og í hvaða aðstæðum það er gert

við getum ekki verið svona ill, að við getum ekki hafa búið til svona iðnað. En staðreyndin kom fram og sýndi sig í þætti sem var sýndur hér

Við erum að tala dýr sem við höfum kallað þarfasta þjóninn, dýr sem við höfum verið með frá landnámi

Ég trúi ekki öðru en að ef þessir bændur gætu farið í annað og fengið sömu tekjur fyrir það myndu þeir fara á stundinni. Ég efast ekki um það. Ég efast ekki um að nokkur bóndi — ég var í sveit í fjölda ára og ég varð aldrei var við að bændur stæðu í því að níðast á dýrunum sínum

Ég ætlaði ekki að hafa mikla og langa ræðu um þetta en ég segi bara eins og er að dýravinum,

reyni og ætli sér virkilega og vilji gera þetta vel. Það er ekki hægt. Þetta verður alltaf maðurinn að níðast á dýrinu til að ná í blóð til að framleiða blóðpeninga. Og við skulum stoppa það.

Við erum ekki að hóta hvert öðru hér í þessum sal og við látum ekki hóta okkur hér, engan. Við tökum ekki þátt í því.

Það má ekki setja alla undir sama hatt. Það má alls ekki gerast og við verðum að hafa þor til þess að komast í gegnum þennan reyk og ræða þessi mál eðlilega. Ég held að leiðin í þessu máli sé

en hér hefur verið blásið til. Ég veit að framsögumaður er blóðheit í málflutningi sínum og vill ná sínum málum fram. En ég segi: Förum varlega, skoðum þetta mál rækilega áður en við förum að samþykkja þetta frumvarp.

Ásmundur Friðriksson: Hvernig er hægt að gera þetta fallega? Hvernig er hægt að taka villta hryssu og gera þetta fallega án þess að brjóta dýraverndarlöggjöfina? Verður hún ekki hrædd? Finnur hún ekki til? Er hún ekki skelfingu lostin? Er það ekki akkúrat eitt af því sem sérstaklega er tekið fram, hv. þingmaður, að sé brot á dýraverndarlöggjöfinni?

Þetta er alltaf spurning um fagmennsku og auðvitað er það ekki alltaf fallegt sem þarf að gera til að ná tökum á dýrum. Ég hef tekið þátt í því sjálfur og það hafa allir gert, bara kúasmalar í sveitum hafa gert það. gert það. Þess vegna segi ég að atvinnulífið og lífið til sveita er ekki alltaf einfalt, það er ekki alltaf slétt og fellt. En á bak við eru bændur sem hafa verið að yrkja jörðina og ala þessi dýr upp vegna þess að þeir hafa ánægju og gleði af því.

að þeir stundi þessa iðju. Mig langar líka að benda hv. þingmanni á það að mér fannst einhvern veginn eins og hann héldi að sveitin í dag og bændurnir í dag væru eins og þetta var hér fyrir 40 árum síðan. Það er ekki svo. Það er bara alls ekki svo. Það er allt önnur meðferð og gæðalegri meðferð. Það þykir í rauninni virkilega ljótur bóndi sem níðist á kúnum sínum eða hverju öðru. Og þegar hv. þingmaður sækir sex hross upp á heiði eða hvert sem er annað, villt hross

En varðandi frumkvæði bændanna að þessum búskap — ég þekki það ekki frekar en þú. Þeir hafa væntanlega gripið það tækifæri til að ná sér í þær tekjur sem þurfti til að loka reikningum um hver mánaðamót.

Verðum við ekki bara að setja þannig reglur um þessa starfsemi að hún geti farið fram með þeim hætti að það sé sómi að því?

Hvers vegna hefur þetta eiginlega aldrei komið til umræðu? Það er vegna þess að það er enginn þeirra sem eru að gera þetta stoltur af því. Ég hef

Það er gamla sagan, það á aldrei að flytja góðar fréttir. Aldrei góðar fréttir, bara vondar fréttir og bændur eiga að líða fyrir það.

Við getum talað okkur græn og blá hérna í allt kvöld um þetta, staðreyndin er að þetta dýr er þvingað í blóðtökuna. Og eins og ég verð að ítreka enn einu sinni, gleymið því ekki, þetta er meri með folaldi,

þá erum sammála um að það þarf að vera gott siðferði í atvinnulífinu. Það þarf að vera gott siðferði til sveita og það þarf að vera gott siðferði í öllu því sem okkur líkar ekki. Við erum bara sammála um það. Það eru skiptar skoðanir um ýmislegt í atvinnulífinu, að leyfa hitt og

Það virkar ekki. En við eigum að taka umræðuna. Ef niðurstaðan verður að hætta þessu og við erum sammála um það þá gerum við það. Ef ekki, þá höldum áfram en búum þannig um hnútana að siðferðið verði í lagi.

Ég er einn af meðflutningsmönnum þessa frumvarps, stoltur meðflutningsmaður á þessu frumvarpi.

Úrúgvæ, Argentínu, Rússlandi, Mongólíu, Kína. Ísland er eitt ríkasta samfélag heims, við erum í sjötta sæti hjá OECD, klúbbi ríkra þjóða. Ekkert af þeim stundar þessa starfsemi, ekkert. Það sýnir stöðu landsbyggðarinnar og það að bændur á Íslandi þurfi að vera í þessu, það gengur ekki. Alþingi Íslendinga á að banna þessa starfsemi

bönnuð innan Evrópusambandsins. Og hvað ætlar Ísland að gera? Ætlum við eina ferðina enn að vera á eftir bylgjunni? Í staðinn fyrir að banna þetta núna og vera búin að afgreiða málið

Það er algjör synd. Ég vona að ég verði þingmaður hér þegar þetta bann kemur til samþykktar, þá skal ég minna á það að við í Flokki fólksins höfum tvisvar sinnum lagt fram frumvarp þessa efnis og meiri hluti þingsins, sama þings, sömu þingmenn hafi þá sagt

fólk nær náttúrunni og markmiðið er að auka verðmætasköpun sem byggist á íslenska hestinum, styrkja ímynd hans í vitund fólks um heim allan og markaðssetja vörumerkið Horses of Iceland. Ég tók einu sinni kúrs í markaðsfræði og ég veit ekki um neina starfsemi sem myndi skaða meira vörumerkið Horses of Iceland eða umrætt markaðsátak og stöðu íslenska hestsins í heiminum, sem er algjörlega einstök af öllum hestum í heiminum. Við getum farið til Þýskalands, Bandaríkjanna eða Skandinavíu. Ég hef nú verið í Skandinavíu, búið í Noregi og þar er Islandshesten algjörlega uppi á stalli.

þessar tekjur, skaðann á ímyndinni og ég tala nú ekki um hversu siðferðislega ámælisvert þetta er og hversu mikið dýraníð þetta er á hinum fylfullu merum. Það er grundvallaratriði.

sem er frá International Federation of Icelandic Horse Association, þ.e. alþjóðasamtökum hestamannafélaga íslenska hestsins í heiminum. Þau fordæma

Þetta frumvarp til laga er til að svara þessum spurningum, hvernig við lítum á okkur sem þjóð, hvernig við lítum á okkur sem dýraverndarríki og landbúnaðarsamfélag, matvælaþjóð og

það verður að stoppa þetta sem allra fyrst.

mér finnst þetta ekki ná nokkurri átt. Mér finnst gríðarlega sorglegt að við séum að fara með dýr eins og raun ber vitni.

Ég skal alveg viðurkenna að ég veit ekkert rosalega mikið um íslenska hestinn en þetta held ég að sé alveg ljóst. Þetta gengur ekki upp. Og taka fimm lítra í hvert skipti — ég skal alveg viðurkenna það líka að ég sá fyrir mér smástungu, það væri ekkert svo mikið mál. En fimm lítrar, þetta er ekkert smámagn sem verið er að taka. Aðeins með tilliti til bréfsins sem kom frá Ísteka í dag, um hvernig þeir ætluðu að taka á málum,

að frumvarp þingmannanna væri gert af svo mikilli vanþekkingu að því miður væri ekki hægt að svara því efnislega af neinu viti. Þess í stað sagði framkvæmdastjórinn að unnið væri eftir ítarlegri gæðahandbók fyrir blóðgjafir og að gerður hefði verið sérstakur dýravelferðarsamningur við hvern og einn bónda sem seldi afurðir sínar Ísteka sem væri einstakt á Íslandi. Er þetta ekki eitthvað í stíl við það sem hann er að lofa í bréfinu sem við fengum í dag? Einnig kom fram að hjá fyrirtækinu starfaði sérstakur dýravelferðar- og gæðafulltrúi sem hefði aðgengi að hrossum og aðstöðu hjá bændum til ráðgjafar og eftirlits. Hljómar kunnuglega. Dýravelferðarsamningarnir voru í umsögn Ísteka sagðir byggðir á skilyrðum Matvælastofnunar og fagráðs um dýravelferð sem sett væru í samræmi við nýjustu lög og reglugerðir. Þar væri m.a. að finna sérstök ákvæði um nærgætni í umgengni við hryssurnar.

enda væri blóðtakan öll undir eftirliti dýralækna og Matvælastofnunar og áhersla lögð á að fyrirtækið væri það eina hér á landi sem hefði það að reglu að gera sérstaka dýravelferðarsamninga við bændur.

Og af hverju eru þeir að lofa þessu í dag? Það er af því að búið er að koma upp um þá. Það er búið að koma upp um hvernig þetta er og þeir vissu af þessum málflutningi hér í dag. En þetta er ekki nóg. Dýralæknar voru ósáttir við framsetninguna á frumvarpinu í vor — sumir dýralæknar voru það. Dýralæknafélag Íslands útlistaði leiðbeinandi reglur Matvælastofnunar í umsögn sinni um þingmálið og reifaði svo að Ísteka væri sjálft með virkt innra eftirlit með starfseminni og að það eftirlit ásamt eftirliti Matvælastofnunar miðaði að því að tryggja velferð hryssnanna og folaldanna sem fá ekkert vaxtarhormón. Það kom líka fram að fyrirtækið Ísteka væri með á sínum snærum dýralækni sem sinnti gæða- og velferðareftirliti með blóðsöfnuninni. Heimsækir hann meginþorra blóðgjafarstarfsstöðva og

Básarnir sem við sáum í myndinni sem hefur verið nefnd hérna — voru þeir sem sagt rétt hannaðir og með blessun Dýralæknafélagsins?

en sumir eru það og sumir sökuðu flutningsmenn frumvarpsins um aðför að starfsheiðri stéttarinnar. Ég ætla ekki að segja meira um það. Dýralæknir sem sagðist hafa starfað við blóðsöfnun allt frá árinu 2013 sagði að henni þætti afar leiðinlegt að þurfa að færa rök fyrir því að vinna sín snerist um að virða dýravelferð og sagði eftirlit með þessari vaxandi landbúnaðargrein mikið. Í umsögninni kom einnig fram að dýralæknir sem tæki blóð hefði vikulegt eftirlit með hrossunum og aðstöðunni. Innra eftirlit Ísteka væri mjög virkt og þar væri starfandi dýralæknir sem hefði eftirlit með dýralæknum, bændum, hrossum, aðstöðu o.fl.

gerðan dýravelferðarsamning, sagði í umsögn dýralæknis. Hrossabændur á Norðurlandi sem halda hryssur til blóðtöku sögðu í sameiginlegri umsögn sinni að eftirlit væri mikið og gripið inn í ef þörf væri á en slíkt væri afar fátítt. afar fátítt. Í umsögn þeirra stendur einnig að bændum sem haldi hryssur til blóðframleiðslu sé að fullu treystandi til að gera það á þann hátt að velferð þeirra sé tryggð og ef svo ólíklega vilji til að einhverju sé ábótavant væru dýralæknar sem annast blóðtöku meira en vel hæfir til að óska úrbóta eða annarra aðgerða ef þörf væri á. Ég velti því fyrir mér hvort þær óskir hafi einhvers staðar komið fram. Matvælastofnun er síðan með sitt eftirlit og þar með er umgjörð þessarar búgreinar í góðu horfi, sagði í umsögn hrossabænda.

við þurfum að hjálpa þeim bændum sem verða fyrir búsifjum af þessum sökum. Við verðum að hjálpa þeim að beina kröftum sínum í aðrar greinar eða hvernig sem það verður og bæta þeim skaða. Eins og

Þetta er ekki bara stríð við einhverjar ríkisstjórnir eða eitthvað þess háttar, það er almenningsálitið sem við erum að eiga við. Það er almenningur sem kaupir af okkur vörur. Það er almenningur sem ferðast til landsins og það skiptir máli hvað almenningi úti í heimi finnst. Ég held

það sem við erum að glíma við er að ekki er alltaf til staðar skilningur á því hvernig við þurfum að starfa og hvernig við erum að starfa. Það sem okkur getur þótt eðlileg meðferð dýra, og hefur verið um langan tíma, getur öðrum þótt mikið ofbeldi og mjög slæm meðferð á dýrum. Og við skulum bara virða þessi sjónarmið, við skulum bara hafa skilning á þeim af því að þau eru lögð fram í góðri trú.

sem betur fer. Bændur hafa þurft að standa í miklum og stórum fjárfestingum til að mæta nýjum kröfum.

máli hér á markaði að kröfur um aðbúnað væru með öðrum hætti í öðrum löndum. Við fengum enga sérstaka premíu fyrir það, höfðum ekkert forskot vegna þess. Þetta var fyrst og fremst til þess að rýra samkeppnisstöðu íslenskra bænda.

Þessi búskapur kemur ekki síst til vegna þess að menn eiga land. Menn hafa pláss í sínum högum og menn hafa fundið viðskiptatækifæri í því að halda hross og selja úr þeim blóð.

Við höfum áður staðið frammi fyrir því að eitthvað sem við höfum gert um aldir eða áratugi hafi þótt óboðlegt nú til dags. Við hættum t.d. netaveiðum á laxi.

Ef þetta er mál sem á okkur brennur, sem ég efast ekkert um, — og auðvitað hreyfði þetta umtalaða myndband við mér eins og öllum hinum

Mér finnst vont að upplifa að þeir hafi ekki verið starfi sínu vaxnir og látið vita með þeim hætti sem þarf að gera þegar um slík brot er að ræða.

Kannski getur verið nauðsynlegt að við höfum einhverja síu á því af því að meðferð á dýri sem einhver upplifir sem hræðilega þarf ekki að vera óeðlileg meðferð. Það bætir ekki böl að benda á annað verra, segir einhvers staðar.

Ég bind vonir við og trúi því að líftæknin leysi þann hluta að við þurfum ekki að vinna þetta hormón með þessum hætti heldur með einhverjum öðrum hætti eins og hefur orðið í fjölmörgum öðrum aðferðum sem við erum að fást fást við í búfjárhaldi. Notkun hormóna í íslenskum landbúnaði var bönnuð á Íslandi 1965. Yfirdýralæknir, sem hafði forystu um það á þeim tíma, hlaut ekki mikið klapp, hvorki hjá bændum né neytendum, en það

vaxtargetu dýra. Við erum líka framarlega í þeim efnum að nota lítið af sýklalyfjum í landbúnaði. Virðum það

allra bænda, eins skelfilegt og kemur fram í þessari mynd, heldur stendur: „Í myndinni eru færð rök fyrir því að ætla megi að slíkt harðræði tíðkist almennt við blóðtökuna hér á landi.“ Það var sérstaklega verið að miða við það að hér er um algerlega ótamdar hryssur að ræða sem verður með einhverju móti að koma inn í þennan blóðtökubás

Það er svolítið mikið annað en að eiga val um að fara svona með skepnurnar eins og verið að gera til að vinna þetta hormón úr þeim í sambandi við hryssurnar. Í annan stað langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi ekki tekið eftir því að við viljum vernda akkúrat þessa bændur og frelsa þá undan þessari búgrein með því að greiða þeim og aðstoða þá við að fara í eitthvað annað sem væri kannski pínulítið dýravænna.

heyri það á andsvari hv. þingmanns að það var ekki hennar meining, þá tek ég alveg hennar skýringu gilda í þeim efnum. Það sem ég var einungis að reyna að draga fram, hv. þingmaður,

kasta folaldi á hverju vori og vera fylfull á hverju ári. Ég er aðeins að reyna að draga það fram að við megum ekki fara með umræðuna svo langt frá náttúrunni og eðli skepnanna að við séum á einhvern hátt að manngera það út frá einhverjum hagsmunum sem okkur líður vel með.

á erlendri grund. Það eru í rauninni þeir hagsmunir sem við erum að setja undir, þeir milljarðar sem við höfum látið í markaðssetningu til að kynna íslenska hestinn og þá virðingu sem fyrir honum er borin á erlendri grund.

Auðvitað hef ég áhyggjur af orðspori þegar við erum sett undir slíka mælistiku eða í slíkt ljós sem þarna var. Ég ætla ekkert að gera lítið úr skaða sem það getur valdið. En við erum oft að lenda í skaða og lendum í umræðum um ýmislegt sem miður fer. Við höfum tekið blóð með þessum hætti úr hryssum í 30 eða 40 ár. Ég tek eftir því í umræðunni núna, eftir að þessi umræða kom hér upp á síðustu dögum, að t.d. Félag hrossabænda sem mælti gegn frumvarpi hv. þingmanns í fyrra, vitandi það að þessi blóðtaka hefur verið áratugum saman, hrekkur núna eilítið til baka.

ég set þetta bara ekki í það samhengi. Íslenski hesturinn er stórveldi í búskap á Íslandi, í landbúnaði á Íslandi. Hann er, eins og ágætur maður hefur sagt, sendiherra okkar í öðrum löndum og ber hróður okkar víða. Það er ofboðslegt áfall að fá slíkan dóm, slíkan stimpil á íslenska hestamennsku sem þetta myndband setur fram. Ég vil að við höfum meira jafnvægi í þessari umræðu og virðum líka þá sem gera þetta vel og með réttum hætti og við skiljum það hvernig þeir fara að þessu. Við getum ekki með með einu pennastriki sett alla í sama flokk og dæmt út frá einhverjum sem koma óorði á þessa hluti því að rétt eins og með brennivínið eru það rónar sem koma óorði á það en ekki allir hinir sem kunna með það að fara.

vegna þess að ýmis afurðanýting getur gengið ansi nálægt dýrum. Mig langar í tilefni andsvars hv. þingmanns, sem ég þakka fyrir, að draga hér inn í umræðuna, virðulegur forseti, ég vona að mér leyfist það,

við erum að fjarlægjast svo mikið skilning á starfi bóndans og fjarlægjast náttúruna. Ég óttast það að hluti af þeim meðbyr sem ég skynja að þetta mál hefur sé einfaldlega vegna þess að fólk er ekki með alla myndina í huga. Þannig að ég spyr hv. þingmann hér til baka: Mun hann beita sér fyrir því að banna kúasæðingar?

ekkert sérstaklega sanngjarnt af mér að senda honum þessa spurningu sem ég gerði. Ég vil bara draga það fram í seinna andsvari að ég er alltaf að reyna að ná utan um það að skilningurinn er að fara frá því að menn skilji aðstæður bænda og hvað þarf að gera til að búa með búfé. Ég ætla ekki að segja að það hafi byrjað með teiknimyndavæðingu Disney þegar Bambi var persónugerður en þetta er samt eilítið sprottið þaðan. eru tvö atriði í seinna andsvarinu sem ég vil reyna að gera skil. Í fyrsta lagi fjórða iðnbyltingin. Ég held að fjórða iðnbyltingin og það sem við höfum staðið fyrir hér á landi, ljósleiðaravæðing sveitanna, sé frábært tækifæri fyrir íslenska bændur og fyrir velferð dýra. Sú nýja tækni sem við getum byggt ofan á þessa tækni er einmitt fyrst og fremst velferðartækni. Þessi nýjasti tæknibúnaður sem er verið að innleiða í landbúnaði, ekki bara á Íslandi heldur úti um allan heim, eins og mjaltaþjónar,

Veruleikinn er sá, hv. þingmaður, að við erum að fjalla um fólk sem er að berjast í bökkum með sína afkomu. Það er önnur og meiri umræðu heldur en við ráðum við í umræðu um þetta mál og ég er alveg tilbúinn að mæta í hana.

Það er mjög nauðsynlegt fyrir Alþingi að takast á við augljóst dæmi um dýrahald sem gengur ekki eins og það á að ganga, og ræða það hvar við setjum mörkin.

heldur fjölmiðlar, einhver utanaðkomandi, einhver sem á ekki að þurfa að hafa eftirlit með velferð dýra. Við eigum að hafa skýrar reglur. Við eigum að hafa öflugt eftirlit og það á að vera eins gagnsætt og hægt er. Þannig tryggjum við velferð dýranna. En þannig hefur það því miður bara ekki verið. Eftirlitsstofnanirnar eru og hafa alltaf verið vanhaldnar. Lög um dýravelferð eru nýleg og um margt stórt framfaraskref frá því sem áður var, en ganga samt engan veginn nógu langt að ýmsu leyti. En það breytir engu ef eftirlitið fylgir síðan ekki lögunum eins langt og hægt er. Svo er umræðan sem fylgir þessum málum mjög keimlík. Almenningur er nefnilega með hjartað á réttum stað þegar kemur að dýraníði.

Ísteka var í þeirri yfirlýsingu sem kom frá þeim í dag, en það fyrirtæki áttaði sig alla að það væri hægt að verjast, það þyrfti bara að viðurkenna vandann og taka á honum. Þrýstingur almennings og þrýstingur þeirrar umræðu sem var hér fyrirhuguð á þingi hafði áhrif, þannig að einhver skref verða tekin í rekstri fyrirtækisins. En eftir stendur siðferðilega spurningin sem hér hefur verið undirliggjandi, hvort þetta sé rekstur sem geti yfir höfuð verið í samræmi við

Og við erum að tala um 1.700 millj. kr. gjaldeyristekjur sem eru vegna útflutnings á hormónum,

að fara að beita okkur gegn blóðmerahaldi og láta þannig undan þrýstingi frá einhverjum erlendum aðilum sem eru að hóta okkur.

fyrst og fremst. En mig langar að nefna nokkra aðra erlenda aðila. Fyrst langar mig að nefna erlendu aðilana sem elska að heimsækja okkur, sem þykir vænt um landið okkar og þykir vænt um hestana okkar. Það er nefnilega þannig að næstum tíundi hver ferðamaður sem kemur til landsins fer á hestbak meðan hann er og af því að hrossin okkar eru svo skemmtileg og reiðtúrunum fylgir þessi djúpa upplifun af náttúru landsins þá eru þetta ferðamenn sem komast á bragðið og verða gjarnan fastagestir. Þú kemur ekki bara einu sinni til Íslands og ferð á hestbak og svo aldrei aftur. Fyrir vikið velta hestaleigur og hestaferðafyrirtæki 7–8 milljörðum á ári,

smærri fjölskyldufyrirtæki hér og þar um landið þar sem náttúran er sem ferðirnar snúast út á að komast í snertingu við. Þetta eru 7–8 milljarðar á móti þeim 200–300 milljónum sem renna til blóðmerabænda. Og það þarf ekki einhverja erlenda aðila að hóta einhverju til að grafa mögulega undan þessum hagsmunum bænda, heldur einfaldlega það að fólkið sem elskar að koma til Íslands til að fara á hestbak

Og munum; það eru 5.000 blóðmerar. Helmingurinn af þeim fjölda var fluttur úr landi til fólks sem vill eiga íslenskan hest.

Þetta er svipað og Ísteka náði í gjaldeyristekjur á sama ári, nema Ísteka er eitt fyrirtæki, en þessi 2.320 hross ég ætla að giska á að þau hafi komið frá nokkur hundruð bændum. Þannig að þetta er 1,5 milljarðar sem dreifast um landið til bænda. Þetta er 53% aukning frá árinu á undan. Það þarf ekki erlenda aðila að hóta okkur til að grafa undan þessu heldur þarf bara það að fólkið sem langar alveg ofboðslega mikið að eiga íslenskan hest í útlöndum

á eyjunni okkar á sama tíma. Það er ekki hægt — mér finnst alltaf pínu erfitt að tala um ímynd Íslands eins og hefur verið gert oft í umræðunni, en jú, jú, það er náttúrlega það sem þetta snýst um. Þetta snýst um fólkið sem vill vill ríða út, vill eiga í samskiptum við hestana, vill skoða náttúruna á hestbaki, vill vera með hest heima hjá sér úti í löndum.

Vegna þess að þessi blóðmeraiðnaður er bara eitt tannhjól í verksmiðjubúskap heimsins.

eins og við þekkjum nú yfirleitt úr einhverjum erlendum heimildarmyndum en sjáum að teygir anga sína hingað til lands. Rányrkja, hvort sem það er á auðlindir jarðar eða á kostnað dýra, ósjálfbær neysla, allt svoleiðis, þetta er allt eitthvað sem getur staðið til framtíðar. Blóðmerarnar eru einfaldlega hluti af

Hann lýsti þeirri tilfinningu sinni að fólkið í umræðunni væri stundum búið að fjarlægjast skilning á starfi bóndans og skilning á náttúrunni. Ég held að það megi til sanns vegar færa. En ég held líka að blóðmerahaldið sé hluti af því, dæmi um hvað við höfum fjarlægst þetta hvort tveggja, vegna þess að verksmiðjubúskapur er allt annað en starf bóndans og einhver tengsl við náttúruna, sem er það sem við viljum halda í.

líka. Hagnýting mannfólks á dýrum er oft eftir einhverri svona uppskrift

Ég held að í þessu tilviki sé svarið alveg skýrt: Nei, þetta kerfi gengur ekki upp. Hins vegar held ég að í svona málum séum við alltaf með einhvern skala.

að halda 5.000 merum í þessum bransa til þess eins að geta dælt út meira beikoni — þetta fólk mætti kannski velta fyrir sér hvort það geti í staðinn borða aðeins minna beikon.

tryggja bændum almennt grunnframfærslu. Við Píratar höfum lengi talað fyrir borgaralaunum, sem er kannski sýn til lengri framtíðar ef við skoðum allt samfélagið, en til skemmri tíma væri hægt að horfa á afmarkaða hópa.

En það er líka bara lítill peningur á skala þess sem bændur hafa í tekjur af hrossum, eins og ég fór yfir í ræðunni, 7–8 milljarðar er

þurfa að vega þessa ólíku hagsmuni. Það er mjög erfitt að sjá þá geta verið til staðar til frambúðar, hvorir tveggja. Þá þarf bara að meta

En mig langaði að spyrja hv. þingmann út í það að hann talar um að þetta sé í rauninni yst á skalanum. Ég fann alveg hjarta hans í þessu öllu saman. En það sem ég er að velta fyrir mér, því að ég vil nú helst, eins og hv. þingmaður veit, vera svolítið skýr og skorinorð í framsögunni: Yst á skalanum eða hreinlega brot á dýraverndarlöggjöfinni? Erum við ekki komin þangað að við getum sagt: Þetta er brot á dýravelferðarlöggjöfinni? Hér eru hryssurnar skelfingu lostnar, óttaslegnar. Er meiri hætta en minni á því að þeim líði bara vægast sagt ömurlega í þessum aðstæðum? Og ef svo er,

Frú forseti. Það sem kom fram í myndbandinu sem er talað um í greinargerðinni held ég að sé skýrt brot á lögum um velferð dýra. Mér heyrist allir vera sammála um það, alveg frá

vegna þess að þetta frumvarp snýst um að gera þetta skýrt brot á dýravelferðarlögum. Ef það væri skýrt þá þyrfti ekki þetta frumvarp. Það stendur í frumvarpinu að það að taka blóð úr fylfullum hryssum verði ólöglegt.

Það breytir ekki þeirri staðreynd að núna er verið að gera þetta og við skulum gefa okkur að þetta væri gert eins fallega og hugsast getur, sem ég veit ekki alveg hvernig er mögulegt, það þarf engu að síður að þvinga hryssuna. Hún er ótamin, það þarf að binda upp á henni í hausinn, það þarf að ná í þessa bláæð og það þarf að dæla úr henni fimm lítrum af blóði og það er gert einu sinni í viku, átta vikur í senn. Og það er líka vitað að verið er að ná í vaxtarhormón folaldsins þannig að það liggur í hlutarins eðli að það getur ekki heldur verið gott fyrir folaldið. En svona fyrir utan þetta allt þá ætla ég að segja við hv. þingmann, af því að hann hefur gjarnan talað um beikon, að það er sko algerlega satt að í morgun fór ég í Krónuna og ég hélt á beikonbréfi frá Ali og ég verð að viðurkenna að ég setti það aftur í hilluna

Þetta er ekki nógu skýrt brot á gildandi rétti. Þess vegna þarf þetta frumvarp. Ég held að það sé bara mergurinn málsins.

Hvert er grunneðli hestsins? Fæddist hann til að vera í hestaleigu? Fæddist hann til að vera reiðhestur? Eða fæddist hann til að vera blóðmeri? Í grunninn er hesturinn flóttadýr. Flest öll spendýr sem við ölum eru í grunninn flóttadýr. Þið skiljið muninn á flóttadýri og rándýri: Úlfur er rándýr. Hestur er flóttadýr í grunninn og

en við gerum það samt og við teljum okkur ekki vera að fara illa með hana.

Það var enginn sjáanlegur munur á hryssu sem tekið var blóð úr og folaldinu hennar og bara venjulegri reiðhestahryssu.

En við þurfum alltaf að reyna að gera það eins vel og við mögulega getum til þess að það fari ekki fyrir þeim sem heldur skepnuna eins og fór fyrir þeim sem allur heimurinn horfði á um daginn.

sem heldur kannski 40–50 blóðhryssur, geti líka verið í því að fara með ferðamenn á baki um landið? Ég þekki mörg þannig dæmi

hvaðan kemur hún? Er það kannski bara almenningsálitið eða umræðan sem hefur skapast? Ekki sjáum við það á tölum um útflutning á hrossum. Við verðum að hafa í huga að við erum búin að vera að taka blóð úr merum í 40 ár.

Sjálfur hef ég verið við svona blóðtöku þótt ég stundi hana ekki sjálfur. Á þeim bænum voru hryssurnar allar bandvanar.

Að mínu viti er hún það ekki í dag ef hún er rétt framkvæmd. Það er bara mín einlæga skoðun í því. En þó að ég sé ekki sömu skoðunar og hv. þm. Inga Sæland

Það er alltaf þannig í öllu þessu að þegar svona lagað er gert verðum við líka að hafa í huga hversu langt gengin hryssan er.

ég tel, að það endurspeglist í því sem ég sagði áðan, að áhrifin af því að taka blóð úr hryssunni á þessum tíma virðist hafa óveruleg áhrif á líf

sé. Mér finnst það að mörgu leyti nokkuð líklegt að þannig sé þetta. Hryssunni er það eðlislægt, og það er öllum spendýrum eða húsdýrum sem við þekkjum til og við þekkjum líka villt spendýr, að eiga eitt til tvö afkvæmi á hverju ári.